което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение